li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik Sanjin Rukavina, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani g. potpredsjedniče HS-a, cijenjene saborske zastupnice i saborski zastupnici, dame i gospodo. Važećim Zakonom o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a NN br. 133/2020, br. 133/2020, Vlada je ovlaštena uredbama uređivati pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga HS-a osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koje prema ustavu RH može uređivati može uređivati samo HS. Riječ je o zakonskoj razradi ustavne osnove za primjenu zakonodavne delegacije sadržane u odredbama čl. 88. Ustava RH koja se koja se i dalje pokazuje neophodnom za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom, delegirajućim zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Temeljna ograničenja zakonodavne delegacije propisana su čl. 88. Ustava, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave koja uređuje isključivo HS organskim zakonima što znači da se navedena pitanja ni u kojem slučaju ne mogu uređivati uredbama na temelju zakonske ovlasti. Pored toga uredbe na temelju zakonske ovlasti kao podzakonski propisi ne mogu imati povratno djelovanje, zabrana retroaktivnosti s time da je delegirana ovlast vremenski ograničena na način da uredba na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana dobivenih ovlasti ako HS ne odluči drukčije. Delegirana ovlaštenja su u dosadašnjoj zakonodavnoj praksi dodatno materijalno ograničena na pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga HS-a osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, a vremenski su dodatno ograničena na razdoblje u kojem HS redovito ne zasjeda. Budući da ovlast delegirana važećim zakonom prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu odnosno 10. prosinca 2021.g. ovim prijedlogom zakona vladu se predlaže i nadalje ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a uvažavajući primjenjiva ustavna ograničenja i dosadašnju zakonodavnu praksu. Prijedlogom zakona predlaže se da Vlada RH na svaku sjednicu HS-a podnese izvješće o uredbama koje je na temelju danih ovlasti donijela između dviju sjednica HS-a odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog HS-a podnese izvješća izvješća o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća. Također predlaže se da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenog 2022. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala. Imamo više replika na vaše izlaganje, prvo je poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče. U javnom savjetovanju koje se moglo iščitati u prilogu ovog zakona navedeno je niz komentara i bojazni pojedinaca da će se ovim zakonom nametnuti npr. obavezno cijepljenje, da će se zadirati u prava, zajamčena prava ljudima odnosno građanima. Naravno da prema čl. 88. Ustava je definirano koja se prava ne ne mogu ipak dirati, pa čisto radi hrvatske javnosti možete li navesti primjere uredbi koje bi pokrivao ovaj zakon, dakle koje vlada može donijeti mimo HS-a u vrijeme kada HS ne zasjeda i kada se neće sazivati izvanredna sjednica Sabora? Hvala. Hvala lijepo. Moram naglasiti poštovana saborska zastupnice da ovaj zakon ne dopušta i ne omogućuje donošenje uredbi kojima bi se razrađivale Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode jer su to pitanja koja uređuju isključivo HS organskim zakonima, što znači da se pitanja obveznog cijepljenja kao ni bilo koja druga pitanja koja se tiču ljudskih prava i temeljnih sloboda ni u kojem slučaju ne mogu uređivati uredbama na temelju zakonskih ovlasti. Ovaj zakon je u potpunosti sukladan odredbama Ustava RH, a uvodno sam naglasio uredbe se mogu donijeti donijeti iz tekuće gospodarske politike osim izmjene državnog proračuna i samih propisivanja poreza. Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, smatram da je bitno još jednom naglasiti da temeljem ustavne ovlasti iz Članka 88. Ustava RH Hrvatski sabor svake godine, naglašavam svake godine donosi zakon o kojem danas raspravljamo. Znači i koji je istovjetan svake godine i donosi se na rok od 1 godine. Upravo bi volila da taj dio malo pojasnite jer se iz izvješća o provedenom savjetovanju vidljivo je da građani koji su u njemu sudjelovali smatraju da je neka skrivena podloga za donošenje ovog zakona ujedno i krajnji cilj obvezno cijepljenje, uvođenje nekog novog lockdowna i sl. I stoga je jasno vidljivo da dovođenje u vezu ovog zakona i sumnje o oduzimanju ljudskih prava zagarantiranih Ustavom, pa molim malo da pojasnite taj dio. Hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnice ja sam već dijelom većim odgovorio na vaše postavljeno pitanje prethodnoj zastupnici. Slažem se sa vama da ovaj zakon se svaku godinu donosi i on točno precizira na što Vlada može donositi uredbe sa zakonskom osnovom i isključivo u momentu kada Hrvatski sabor ne zasjeda. To je ono ključno što vremenski treba naglasiti. Evo, hvala. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, istaknuli ste jasno da se ovo odnosi isključivo na područje gospodarskih politika osim naravno poreznih politika i samog proračuna. Mene zanima imate li možda pregled koliko je takvih uredbi sa zakonskom osnovom doneseno tijekom protekle godine? **Rukavina, Sanjin** Hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnica, donijet je samo jedna uredba o izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti. To znači samo jedna uredba je u prošloj godini u periodu od godinu dana donijeta. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, složit ćete se sigurno i piše ovdje u materijalima da je primjena ovog ustavno pravnog instituta odnosno zakonodavne delegacije u stvari odstupanje od temeljnih nadležnosti nositelja zakonodavne i izvršne vlasti. Praksa nam pokazuje da su u stvari te stvari neophodne za redovito obavljanje temeljnih ovlasti državne vlasti što znači sprječavanje nastajanja pravne praznine ali i kontinuiteta. U skladu s odgovorom koji ste dali kolegici Petri gdje sam vas isto htjela pitati koliko uredbi i koja uredbe, možete li onda više reći u stvari na što se ta uredba odnosila odnosno što je ona propisivala. **Rukavina, Sanjin** Hvala lijepo. Jasno je propisano u samoj uredbi kada ju je Vlada donijela sa zakonskom snagom na što se ona odnosila tako da je tamo jasno propisano. Ja ne bih sada iščitavati ali je zasigurno ono što je u skladu sa Ustavom Ustavom RH i apsolutno nisu, nije zloupotrebljavano od stane Vlade RH što se tiče Hrvatskog sabora nikakve ovlasti. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prije nego što pređemo na raspravu htio bih samo vam svima reći da ćemo po uobičajenoj praksi po završetku rasprave o ovoj točci prijeći na iznošenje stajališta klubova i zastupnika pa vas molim da onda sve zainteresirane koji u ovom času nisu ovdje obavijestite o toj mogućnosti, a koji jesu ovdje ako su zainteresirani će se javiti. Ja otvaram onda raspravu o ovoj točci i u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Anamarija Blažević. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolega, Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Zakonodavno uporište za donošenje ovog zakona je Ustav odnosno njegov Članak 88. Ustavom je propisana mogućnost Hrvatskom saboru kao zakonodavnom tijelu da ovlasti Vladu RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Pri tome je izričito zabranjeno uređivanje zakonodavnih pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalnih prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Također uredbe Vlade na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Radi provođenja ove uredbe odredbe Ustava Hrvatski sabor jednom godišnje kao što smo čuli donosi Zakon o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Iz tog zakona razvidno je da je ovlast Vlade da uređuje zakonodavna pitanja uredbom dana za razdoblje u kojem ne zasjeda Hrvatski sabor prema Ustavu, a to je razdoblje od 15. prosinca do 15. siječnja i od 15. srpnja do 15. rujna. Sukladno Ustavu RH takve uredbe prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. U Članku 1. i 2. ovog prijedloga definirano je ovo vremensko razdoblje kada Vlada može donijeti uredbe dakle 15.12.2021. do 15.1.2022. te 15.7.2022. do 15.9.2022., te što Vlada ne može uređivati uredbama nego je nadležnost isključivo Hrvatskog sabora, a uz ustavne odredbe navedene su još i izmjene proračuna i propisivanje poreza. Nadalje, sukladno Članku 3. ovog prijedloga zakona Vlada RH obvezna je na svaku sjednicu HS podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju zakonske ovlasti iz čl. 1. ovog zakona donijela između dvije sjednice HS odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog HS. U RH je od '93.g. redovito godišnjim delegirajućim zakonima propisana obveza vlade da na svakoj sjednici sabora podnese izvješće o uredbama koje je donijela na temelju zakonske ovlasti između dvije sjednice. Člankom 4. jasno je vremenski ograničeno do kada ovako donesene uredbe ostaju na snazi, a to je određeni datum 30. studeni 2022.g. danom 7. rujna '21. na temelju Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS od prošle godine donesena je Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dakle samo jedna uredba. U ovom slučaju radilo se o pitanju tekuće gospodarske politike RH, a to je u skladu s čl. 1. ovog zakona odnosno Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS. U toj U toj uredbi mijenjana su 3 članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koja su se odnosila na produženje rokova i to su članci iz prijelaznih odredbi važećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojima je uređen status zdravstvenih radnika zakupaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kojima je taj status trebao prestati do 31.12.2019., ali je uredbom produžen do 31.12.2022.g.. Ne donošenje ove uredbe i novog roka rezultiralo bi gubitkom 639 radnih mjesta u primarnoj i zdravstvenoj zaštiti, što bi dovelo i do financijskih učinaka na državni proračun. Dakle, zbog kontinuiteta pružanja primarne zdravstvene zaštite vlada je donijela navedenu uredbu. Čl. 6. prijedloga ovog zakona predviđeno je stupanje na snagu istoga i to 10. prosinca 2021.g. Donošenje ovog zakona potrebno je kako bi se spriječilo nastajanje pravne praznine. U praksi se pokazuje kako je ovaj zakon neophodan za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti zbog potrebe osiguravanja kontinuiteta državnih poslova uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom RH. Važnost HS istaknuta je u samoj proceduri donošenja ovog zakona odnosno ide kroz dva čitanja u ovom visokom domu. Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovaj podržat će ovaj prijedlog zakona jer doprinosi pravnoj sigurnosti i osigurava redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.

Hvala vam